за промяна в дневния ред: Като точка втора, след изслушване на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, по реда на чл. 99 от Правилника да обсъдим Обобщения годишен доклад за прилагането на закона и дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2009 г. с вносител – Висшият съдебен съвет. Като точка трета да включим Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2009 г. с вносител – Висшият съдебен съвет. Следваща точка – Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани

г., № 020-00-50, внесен от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на

предпоследна точка в програмата ни за днешния ден, тъй като от вчера останаха дебатите по законопроекта, който започнахме. Само изслушахме докладите по него, но не сме имали дебат. Подлагам на гласуване включването на допълнителните точки в следната поредност: след изслушването на министър Дянков слушаме Доклада на Върховния административен съд, следват Докладът на Прокуратурата, Докладът за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби

от името на Парламентарната група

Достолепно и благородно представителство, господин министре! Неотдавна се упреквах, че една фраза не беше произнесена в тази зала за 6 септември 1885 г. Тогава се утешавах с мисълта, че имаме от криза да излизаме, имаме активни законодателни действия, мероприятия и актове, спасяваме държава, лекуваме рани и прочие. Така че е разбираемо този ден да бъде може би подминат, макар че тъкмо той може да бъде източник за разбирателство. Днешният ден се надявам, че може да стане също такъв. Той не е генератор на противопоставяне и той не бива да бъде възприеман по този начин. Този пазарски, стадионен глъч, който чувам по този повод, показва интелектуалните възможности на тъкмо това представителство, което току-що назовах благородно. септември е край и начало. Има сериозни разграничения между тези две състояния. септември сложи край на онази България, която три пъти през ХХ век беше обявена за агресор, беше обявена за победител, беше наказана. Девети септември сложи край на онази България, в която 80 на сто от населението беше неграмотно, а това беше индикатор за изостаналост, най-високият процент на селско население на Балканите. Девети септември беше отрицание на всичко онова, което дотогава толкова силно накърняваше нашия имидж пред очите на света. И понеже много обичате да цитирате един държавник нобелист, англичанин, Девети септември беше край на една правителствена формация, която беше наричана от него „престъпна клика”. Аз не споделям тази категоризация, но това е документирано дълго преди Червената армия да пресече Дунава. Преди Девети септември над нас трещяха, летяха и падаха бомби, които не бяха насочени срещу членовете на Коминтерна – бяха насочени срещу тях. А те се криеха в Чамкория. И в този смисъл ние назоваваме един край, необходим. И тук нямам никакво намерение да падам толкова ниско, за да напомням не само сцените след Девети септември, а сцените преди Девети септември, когато се носеха глави на кол и се палеха къщи. Тук искаме да почетем едни честни кости, които са смятали, че загиват, страдат за България. Това е смисълът на този ден и аз намирам, че е много по-важно не кой започна тази отвратителна крамола (не знам дали има единствено число за тази дума), важното е кой ще я спре, дами и господа. В това отношение можем да кажем, че ако ни е необходимо историческо отрицание на Девети септември, то ще дойде не по пътя на декларации и междуметия от трибуна и зала, а ще дойде тогава, когато България отново пропълзи малко по-високо към онзи рейтинг, онази класация на жизнен стандарт, която имаше при презираното комунистическо минало, онова състояние на здравеопазване, онази раждаемост, онези писатели, поети, художници, скулптори, които бяха културните авторитети на страната без паралел днес! (Реплики от СК.) И каквото и да подвиквате, това е словесна, а може би и друга импотенция, така че тук обявяваме този ден за ден не на помирение от наша страна. Ние не знаем дали загиналите биха искали да се помирят. Ние говорим за бъдещето. Ние говорим за слагане на край на това противопоставяне, което толкова ни блокира, толкова ни травмира, толкова ни демобилизира, толкова ни прави безпомощни, че тогава, когато ми заговорят за миналото, освен ако не е преклонение, това е израз на пълна съвременна безпомощност. Ние свеждаме чела към всички, но все пак важното е кой. Тези хора стояха прави, знаейки много добре, че далеч не всички са си отишли и са били пожертвани просто така, защото са били добри и патриоти, и безкористни, и безкариеристични. Тези хора стояха и ще стоят прави в памет. Искам и вие да стоите, по-точно - надявам се, умолявам ви и вие да стоите прави при подобни случаи. Защото иначе всичките ни други приказки за параграфи, алинеи, проценти и статистики ще увиснат във въздуха, както са увисвали във въздуха и досега. Това прави чест на тези хора. Това ще направи чест на всички вас. Дотогава обаче такива като мен хора на равновесието, винаги ще стоят и ще се запътват към онази част от пленарната зала, та макар и там височко в галерията. Благодаря ви.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Има няколко причини за провеждането на това изслушване на вицепремиера и министър на финансите на Република България. Първо, защото това е нормална парламентарна практика, разписана в нашия правилник – и като възможност, и като процедура, и доста често забравяна и в предния парламент или отклонявана, когато ние като опозиция я изисквахме от предишния кабинет. Второ, защото тежката криза, в която се намира българското здравеопазване - непрекъснато нарастване на задълженията на лечебните заведения, липсата на остойностяване на медицинските дейности, недостатъчния и неефективен контрол на разходите създава сред пациентите и лекарите усещането за липса на справедливост, почтеност и солидарност в управлението и разходването на събираните от държавата здравни вноски. Трето, защото липсата на информация и отчетност през последните десет години всъщност насажда впечатление за недобросъвестност и крадливост на хората, които управляват страната. И тук искам да посоча, че последните публични данни за този преходен остатък на Националната здравноосигурителна каса,

680 лв.”. Оттогава до днес никакво число не показва в отчетите на предните два кабинета какво се случва с тези пари. Затова

През 2004 г., 2005 г. и 2006 г. не е нужно да ви казвам кой управлява тогава, вие добре го знаете, е записано, че този бюджет е приеман с дефицит. В законите е записано, че този дефицит е за сметка на парите на Националната здравноосигурителна каса в БНБ. До 2006 г. обаче парите от здравни вноски са стигали до Националната здравноосигурителна каса и оттам са постъпвали по депозитната сметка в БНБ и в Касата са знаели колко пари имат там. Тази година на познание обаче е последната, защото правителството на тройната коалиция решава тази „порочна” практика да бъде прекратена и парите вече стигат само до Финансовото министерство и оттам Това всъщност е моментът, в който Националната здравноосигурителна каса престава да бъде „каса” и официално се превръща в разплащателна агенция към Министерство на финансите. Горе-долу по това време тя спря да бъде и „национална”, защото бе нарушен трипартитният принцип, бе заличено договорното начало, нямаше национален рамков договор, одържавяването вървеше с пълен ход, който, за съжаление, все още не е спрян. По-големият проблем е, че след като не е „национална” и не е „каса”, вече май не е и „осигурителна”, защото след въведените от правителството на НДСВ и ДПС регулативни стандарти или известните ограничения на направленията, използвани активно от тройната коалиция, за съжаление, след орязването с 30 до 50% на делегираните бюджети от ГЕРБ и „Атака”, пациентите са лишени от достъп до качествена медицинска грижа. Двете предни правителства с едни и същи тайни или явни участници се напъваха да правят реформа на реформата

Ако това е целта и смисълът на всичко, което се прави, трябва да бъде изречено от тази трибуна от хората, които управляват държавата. Искам да се спра обаче на два факта от казаното министър Дянков миналата седмица. Цитирам: „През 2007 г. Здравната каса е на дефицит. Ето защо държавата я субсидира със средства от републиканския бюджет в размер на 339 млн. лв.”. Истината Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г. е приет с балансирано салдо според чл. 1, ал. 4. С актуализацията на бюджета са увеличени трансферите от централния бюджет с 56 млн. лв. и накрая Касата завършва с излишък от 9,5 млн.

има уточнен план по приходната част като приходите от здравни вноски са завишени с 85 млн. лв., трансферите и субсидиите не са променени, а реализираният излишък е 46 млн. лв. Затова, господин вицепремиер, човекът, който Ви е дал данните, които изнесохте пред парламента, Ви е подвел, защото през 2008 г. за разлика от 2007 г. няма дори актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. За 2007 г. и 2008 г. бюджетите са приемани с балансирано салдо, но отчетите имат реализиран излишък. Тук искам да отговоря на БСП, защото мнозинството на ГЕРБ мълчи. Защо през 2009 г. има излишък от 455 млн. лв.? Защото, колеги, когато управлявахте в рамките на тройната коалиция, заложихте този излишък с приемането на бюджета. Заложихте 401 млн. лв., те са станали 455 милиона, защото Касата не може да разходва пари повече от определените им с бюджета и затова отиват в излишъка. Отговорът е елементарен. Вие го заложихте, а сега питате защо се е случило. Когато се залагаше този прекомерен излишък от 401 млн. лв., ние от Синята коалиция нарекохме това кражба на здравните вноски на българските граждани.

Оставаме на Вас да кажете този път какво е това. Преходният остатък беше предвиден от правителството на Обединените демократични сили като гарант, че в критични финансови, икономически или здравни ситуации няма да се отразят на ползваните от гражданите здравни услуги и грижи. Днес в този преходен остатък има почти 1 млрд. 300 млн. лв. Те са част от фискалния резерв на страната и на практика участват в пазенето на държавата от убийствен бюджетен дефицит. Умни хора са казали, че в условията на криза не се пипат парите за здраве, за топло, за храна, за да не стане икономическата криза политическа. И тук идват въпросите, на които гражданите, които си плащат добросъвестно здравните вноски, пациентите, които очакват качествена здравна помощ, лекарите, които не заслужават да са на минимална работна заплата, очакват отговор – какви конкретни допълнителни обстоятелства освен известните на всички макроикономически план и в сектора на здравеопазването могат да доведат до активирането на нормативните възможности за ползването на този преходен остатък в условията на днешната криза. Второ, този резерв, натрупан от здравните вноски на българските граждани, не трябва ли да бъде активиран за финансово обезпечаване на реформирането на здравната система? Всъщност след казаното от вицепремиера миналата седмица, българските граждани наистина могат да бъдат спокойни. Парите от здравните им вноски са в БНБ и никой не ги е харчил за друго, освен за покриване на бюджетни дефицити на Касата в разрешените от закона случаи. Друг е отговорът на въпроса обаче дали са доволни от това обстоятелство при положение, че са платили за нещо, което има вероятност да не могат да ползват? Дали са доволни, след като са лишени от свободата на избор на лечебно заведение заради орязаните делегирани бюджети, а са здравноосигурени? Дали са доволни, че почти четвърт от фискалния резерв се крепи на платените от тях здравни вноски, но ходят в съседни държави за лекарства, защото там има диференцирана ставка по ДДС за лекарствата, а у нас това го има само в предизборните обещания? Очевидно отговорът е ясен и затова ние от СДС и Синята коалиция внесохме промяна в Закона за здравното осигуряване – парите от здравни вноски да отиват единствено в Касата за разплащане за извършените от лечебните заведения дейности. Здравноосигурителните системи в целия свят се крепят на няколко принципа. Основните от тях са солидарност, справедливост и свобода на избора. Продължаването на политиката, наследена от ползвам думите на проф. Пантев - „кликата на социалисти, царисти и доганисти в здравеопазването”, няма нищо общо с ценностите на дясната политика, която вие в ГЕРБ твърдите, че отстоявате. Изборът всъщност е ваш, но подкрепа от нас за нарушаване на тези принципи не може да бъде очаквана. Благодаря за вниманието. и министър на финансите, имате възможност да отговорите, след което съгласно процедурата по чл. 99 ал. 2 от нашия правилник всяка парламентарна група могат да говорят в рамките на 2 мин. двама народни представители, както и един независим народен представител. вземане на думата от страна на народните представители, изслушваното лице – в случая вицепремиерът Дянков, отговаря на зададените от питащия господин Шарков въпроси и на допълнителните въпроси, които постъпват при изказванията на народните представители. Господин Дянков, Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Изказването ми е по повод на запитване на народни представители относно състоянието на резерва на Националната здравноосигурителна каса и разходването на средства по преходния остатък от 2000 г. до днес. Миналата седмица по своя инициатива поисках извънредно думата, за да изясня този въпрос пред вас. Позволете ми отново да представя данните, които изнесох, като ги допълня с по-детайлна информация за наличностите и движението по сметките на Касата през тези години. Бюджетът на Здравната каса е част от общия консолидиран държавен бюджет. От своето създаване през 2000 г. до 2002 г. Касата е разпределяла по-малки разходи от общия размер на събраните приходи от здравноосигурителни вноски. До края на 2002 г. се натрупват наличности по сметките на Касата в размер на 785 млн. 100 хил. лв. Това е станало по следния начин.

В края на следващата 2001 г. по сметките има 717 млн. лв., от които 600 млн. лв. са депозит. Към 31 декември 2002 г. наличността е в размер на 785 млн. лв., от които 700 млн. лв. са депозит.

както каза господин Шарков, постъпленията от здравноосигурителните вноски, глоби, санкции и други неданъчни приходи, както и възстановените разходи, се централизират в единна сметка. Това се прави във връзка с изпълнение на критерия по споразумението с Международния валутен фонд за включването в СЕБРА на автономните бюджети. Така поетапно през 2004 г. сметките и плащанията на Здравната каса и на нейните подведомствени разпоредители са включени в СЕБРА и от 2004 г. са централизирани в тази единна сметка. През 2005 г. Здравната каса е с планиран дефицит от 111 млн. лв. и наличността по сметките намалява от 756 млн. лв. към 31 декември 2004 г. до 654 млн.

Така част от наличностите се използват за покриване на здравноосигурителните плащания и средствата по сметка на преходния остатък в БНБ намаляват от 654 млн. лв. до 366 млн. лв. към 31 декември 2006 г. За 2007 и 2008 г. Касата е с планирани дефицити, които се покриват с пари от републиканския бюджет, както следва: 339 млн. лв. за 2007 г. и 206 млн. лв. за 2008 г. По този начин наличностите по депозитите в БНБ се запазват. Конкретните числа са следните: към 31 декември 2007 г. наличностите са 376 млн. лв., от които 350 млн. лв. са депозит. Към 31 декември 2008 г. – 426 млн. лв. наличност при същия депозит от 350 млн. лв. Депозитът от 350 млн. лв. остава непроменен и до днешния ден. През изминалата 2009 г. и през текущата 2010 г. към днешна дата, бюджетът на Здравната каса се формира само и единствено от здравноосигурителни вноски и трансфери за здравно осигуряване. Няма планирани дефицити и затова доплащания от републиканския бюджет не са предвидени, не са били необходими и не са правени. Към края на 2009 г. наличностите по сметката на Касата в БНБ са 860 млн. лв., а към 31 юли тази година (цифрите, които докладвах миналата седмица) – 1 млрд. 235 млн. лв. Както вече отбелязах, депозитът от 350 млн. лв. остава непроменен и до днес. Уважаеми народни представители, надявам се, че с тези данни дадох изчерпателен отговор на въпроси за наличностите и движението по сметките на Здравната каса от създаването й до днес. В заключение отново бих искал да отбележа, че размерът на средствата, които Здравната каса може да разходва, се определят със законите за бюджета на Касата, гласувани от парламента и обнародвани в „Държавен вестник” всяка година. Средствата от преходния остатък, които се съхраняват по сметки в БНБ, могат да се разходват тогава, когато Касата е с планиран дефицит. Съгласно действащото законодателство, резервът на Здравната каса формира и част от фискалния резерв на страната. Благодаря за вниманието. Благодаря на господин Дянков. Имате възможност, уважаеми дами и господа, съгласно процедурата, разписана в правилника. Заповядайте, господин Янаки Стоилов.

Уважаема госпожо председател! Господин министър, Вие сам посочихте, че над 1 млрд. 200 млн. лв. са наличностите, преходният остатък на Националната здравноосигурителна каса в Българската Моят въпрос е: защо не се заплаща на болниците изцяло за извършената от тях лечебна дейност? Това е вече трайна практика през последните месеци. Защо държавата, в лицето на част от най-големите болници, е най-големият длъжник на здравеопазването? Защо, след като министър-председателят преди няколко дни обеща, че ще бъдат осигурени над 200 млн. лв. допълнително за финансиране на болниците, Вие вчера заявихте, че ще бъдат заделени над 60 милиона? Тоест повече от три пъти по-малко средства от тези, които са необходими, за да се достигнат нивата от миналата година. Моля във Вашия отговор да не се позовавате на разходните лимити, заложени в бюджета, на прехвърлянето на плащания за последните два месеца от миналата към настоящата година или на анексите, които сключва Здравната каса, с които се предвижда да не се заплащат изцяло средствата на изпълнителите за дейността, която те са извършили през годината. Очаквам Вашите конкретни отговори на тези въпроси. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов. Заповядайте, д-р Адемов. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Миналата седмица тук, в пленарната зала, и сега, преди малко, господин вицепремиер, Вие заявихте, че наличностите по сметки на Здравната каса в БНБ към 31 юли 2010 г. са в размер на 1 млрд. 234 млн. 700 хил. лв. От тях по текущи бюджетни сметки – 885 милиона, и по депозитни сметки – 350 млн. лв. Това е най-малкото странно, защото в Закона за здравното осигуряване е казано, че Националната здравноосигурителна каса има само една централизирана сметка в БНБ, в която държи временно свободните средства или така нареченият преходен остатък, или голям резерв, както е известно. Текущите бюджетни сметки се обслужват от търговски банки, избрани след подбор от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса по предложение на министъра на финансите и Българската народна банка. Това е процедурата, разписана в Закона за здравното осигуряване. В тази връзка ми позволете да задам няколко въпроса: На първо място, какъв е размерът на приходите по месеци от януари 2010 г. до 31 юли 2010 г. за всички задължително здравоосигурени лица

който НАП е направила по месеци за същия период към НЗОК, както и месечните плащания, обща сума и разпределение по видове здравноосигурителни плащания? Вторият въпрос: какъв е размерът на средствата от оперативния резерв, така нареченият малък резерв, за периода 2000 2010 г. – по години? Колко са и за какво са изхарчени средствата, какъв е остатъкът и как той е заведен в бюджетите за следващите години? Задавам тези въпроси, защото Вашият заместник-министър на финансите на заседание на Министерския съвет на 30 юли тази година е заявил, че тъй като не можем да си позволим да похарчим всички пари, които наливаме в Касата, бюджетираме с излишък, който всъщност не е реален излишък за бюджета, защото не са постъпили от вноска. Това е излишък, който ние от един данък местим от една сметка на друга, на практика. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

Това е много важен въпрос, който касае дофинансирането на здравеопазването. Вторият въпрос е: как болниците да противодействат на процесите на декапитализация на активите амортизацията на структурите при бюджетните ограничения и още повече непрекъснато нарастванията, задълженията към лекарствата, разплащанията с болниците, които с всеки изминат месец нарастват, именно

Уважаеми господин министър, искам да поставя един въпрос от името на Парламентарната група на ГЕРБ: как биха могли да се разходват натрупаните средства в резерва на Националната здравноосигурителна каса за здравноосигурителни плащания без да се повиши дефицитът в консолидирания държавен бюджет? Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! През 2009 и през настоящата година Касата реализира излишъци, защото през 2008 г. беше увеличена здравната вноска от 6 на 8% като първа стъпка към планираната структурна реформа в сектора на здравеопазването. По една или друга причина тази структурна реформа не беше реализирана. За съжаление, наблюдаваме, че вече повече от година тя продължава да не бъде реализирана. Не виждам или поне аз не съм запознат с никакви по-сериозни планове за преструктуриране на системата на финансиране, а може би и на управление на системата на здравеопазването. В този контекст моят въпрос е: не виждате ли конфликт между така изградения финансов модел и начина, по който структурно се управлява системата на здравеопазването? Един проблем, който ще продължи да ражда излишъци и който, ако го екстраполираме във времето, тоест ако нищо не се направи в структурен план, след още няколко години фискалният резерв ще се състои почти само от средства на Здравната каса. Тоест ние извършваме и едно вътрешно преструктуриране на средства на централния бюджет и средства на Касата.

Заповядайте, господин Костов. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, колеги народни представители! Както е известно, през есента на миналата година, във връзка с подкрепата, която Синята коалиция даде за приемането на бюджета на страната за 2010 г., беше сключено споразумение, което ние накратко заедно нарекохме: „Пари срещу реформи”. Под това споразумение стои и Вашият подпис. Моят въпрос е: как оценявате изпълнението на това споразумение? Ако го оценявате, така както ние го оценяваме, тоест, че не се изпълнява, моля да посочите основните причини за това. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

Вчера Здравната каса изнесе данни, съгласно които средствата за болничната помощ от 2006 г., откакто Касата финансира изцяло хоспитализациите до днес, непрекъснато нарастват. Всяка година заявките и касовите плащания са по-големи, отколкото за предходната година. Всяка година тази тенденция е безспорен факт. Този факт показва следното: всяка година системата гълта все повече пари, без самата система да се променя, без да има реформа. И какво излиза? Излиза, че системата, която лекува хората, е болна. Кой е отговорен за това? За това не са отговорни лекарите и медицинските работници, вината не е тяхна. Няма фронтова линия – от една страна лекари, от друга страна държавата. Отговорността се носи от изпълнителната власт и от законодателната власт. Факт е, че реформите в здравеопазването спират през 2001 г. Две хиляди и първа година е последната година с реформа в здравеопазването. Каквото е направено по същество, е направено до 2001 г. Последните две правителства не са направили нищо,

Кой трябва да се справя с тези последствия? Ние, но не само ние в правителството, а и вие като народни представители, защото вие гласувате законите. Пак казвам, че от 2001 г. последните две правителства на НДСВ и ДПС и след това на тройната коалиция не са направили нищо нито йота в реформата на здравеопазването. Вчера в рамките на работната група с лекарските и пациентските организации отново обсъдихме възможностите за допълнително финансиране на Касата за 2010 г. Такова допълнително финансиране е необходимо, за да не може нереформираната система да изпадне в колапс. Последствията от такъв колапс ще носим всички. Затова предложихме допълнително финансиране в размер на 65 милиона до края на 2010 г. Тази сума е изчислена на базата на средномесечните разходи за болнична помощ през последните пет години – по заявки и по касови плащания. Средномесечният разход за тези пет години е около 80 млн. лв., като, разбира се, тенденцията е непрекъснато да се повишава. По текущия бюджет на Касата до края на годината са предвидени плащания от по 67 милиона на месец за общо пет оставащи месеца. С допълнителните 13 милиона на месец се достига средномесечната сума от 80 милиона месеца по допълнителни 13 милиона. Това е сметката за 65-те милиона, за да се достигнат нивата от предишни години. Проблемът за тази година ще бъде донякъде решен с това допълнително финансиране, но то не решава проблема по принцип. Този проблем остава. Ще бъде същият и догодина и ние всички знаем защо, защото една нереформирана система гълта все повече пари, без да се променя. Имаше няколко сравнително детайлни въпроса, особено от господин Адемов. В момента нямам този тип данни в мен. В следващите няколко дни обещавам да събера тези данни и да ги представя и на народните представители, които конкретно зададоха тези въпроси, и разбира се, пред всички народни представители. Имаше обаче няколко въпроса, които различни народни представители зададоха, но са еднакви по смисъл. Ще започна от въпроса на господин Костов. Да, имаше такова споразумение действително и с моя подпис, и с подписа на тогавашния министър на здравеопазването, и с ваши подписи – „Пари срещу реформи”. Тези пари ги знаем какви бяха и нашето нашето желание, нашата амбиция беше тези реформи да станат досега и тези пари да се влеят в здравеопазването. Факт е, че реформите все още не са осъществени. като финансов министър, само срещу реформи могат да се дават допълнителни пари, иначе ще стане това, което ставаше през последните няколко години – все повече пари влизат в системата на здравеопазването, но тя не става по-здрава, тя продължава да е болна.

Понеже десет години не е правена реформа, е трудно в рамките на година и два месеца, откакто ние сме на власт, да се направят всичките реформи. Да, имаше изоставане. Отчита го това правителството, че можеше повече да се направи през последната година и два месеца и точно затова днес ние всички го усещаме. В такава година на тежка икономическа криза ние трябва да вливаме допълнителни пари над това, което е правено, дори в най-добрите фискални години – 2007-2008 г. В момента в тежка икономическа криза в българското здравеопазване влизат повече пари, отколкото в най-добрата фискална година на България в последното десетилетие. Защо? Защото системата все още не е напълно реформирана. Защо не е реформирана? Вие трябва да отговорите осем години какво правихте?! Имаше и няколко други въпроса, които за мен са свързани. Как може да се използва резервът на Здравната каса, без да се увеличава дефицитът. Знаете, че дефицитът и пазенето на дефицита под определени норми е добре за всички български граждани – не само за пациентите и лекарите и хората, които работят в здравеопазването, а е за всички българи, защото дефицитът е свързан със стабилността на финансовата и банковата ни система и е важно той да се пази по параметри, които не съумяха да запазят някои от нашите съседки и видяхте там какво стана. данните от Гърция от вчера показват, че за второто тримесечие гръцката икономика се е свила с близо 6%, че търсенето в Гърция се е свило с 12%. Българските данни са доста по-добри и ще стават все по-добри, ако ние успеем да запазим фискалната дисциплина, което в последните 15 месеца правителството на ГЕРБ е успяло да запази. Краткият отговор е, че този резерв не може да се използва, без да се увеличи дефицитът. Това е положението по време на криза. Извън криза, това просто е фискалната действителност. За да се използва този резерв и повече пари за здравеопазването, са необходими две неща. Първо, необходима е реформа. Реформата да се състои и веднъж завинаги българите да имат достъп до по-добро здравеопазване. Трябваше голяма част от това да стане досега. Отчитаме, че има известно забавяне, но то реално е десет години и за това сте виновни вие, тези, които стоите отляво на залата. (Шум и реплики години без реформа! Това е първата причина. Реформата трябва да се състои, за да не влизат пари все повече и повече в една нереформирана болна система. Това няма да помогне на никой. Виждате, че парите се увеличават, за последните пет години с 60% са се увеличили парите в Здравната каса. По-здраво ли е българското общество? Данните показват, че не е по-здраво. Тези пари просто не се използват достатъчно ефективно. Вторият отговор, разбира се, който и господин Адемов даде, е, че могат да се правят съкращения в други пера на бюджета. Тези съкращения вече са правени. Правихме ги още от втората седмица, откакто сме на власт. Още в началото на м. август на миналата година правихме такива съкращения в държавната администрация, благодарение на което България продължава да е една от малкото страни с добри макроикономически данни в целия Европейски съюз. Благодарение на това ние получаваме положителните оценки от „Standard and Рoorיִs”, от „Fitch”, от „Moodyיִs” и т.н., нещо, което вие, господа, от предишното правителство, не успяхте да получите. Напротив, оценките от международните организации в последните години на вашата власт постоянно се понижаваха. Нещо, което ние по време на криза успяхме да избегнем и не само да избегнем, а да постигнем по-добри резултати. Благодаря.

Със становището на Комисията по правни въпроси ще ни запознае нейния заместник-председател господин Тодор Димитров. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо, ще направя предложение на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник за допускане в зала на господин Константин Пенчев – председател на Върховния административен съд, госпожа Радка Петрова, господин Цони Цонев и госпожа Цветанка Табанджова – членове на Висшия съдебен съвет.

Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще ви запозная със: „СТАНОВИЩЕ на Комисията по правни въпроси На заседание, проведено на 24 юни 2010 г. Комисията по правни въпроси разгледа обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2009 г., № 011-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 28 май 2010 г. На заседанието присъстваха председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев, проф. д-р Анелия Мингова и госпожа Радка Петрова от Висшия съдебен съвет. Докладът бе представен от господин Константин Пенчев, който в своето изложение отрази основните тенденции в дейността на административните съдилища през отчетната година и обърна внимание върху някои специфики в работата на административните съдилища. Информацията в доклада е структурирана и анализирана в два раздела и приложения, които представят дейността на ВАС, дейността на административните съдилища през 2009 г., както и раздел, съдържащ предложения за законодателни промени в отделни закони.

От 01.01. до 01.07.2009 г. във Върховния административен съд са работили общо 77 съдии. През периода 01.08. – 30.09.2009 г. броят на съдиите е 76; през м. септември 2009 г. съдиите са 81, а от м. ноември до края на годината съдиите са 80. Поради обема на работата са командировани през различни периоди от време 8 съдии. Щатът за съдии във ВАС не е бил попълнен. Не е използвана възможността за увеличение на щата, поради завръщане на съдии, чиито места се пазят по закон, но са били обявени за заемане чрез конкурс по атестиране от Висшия съдебен съвет. Използвана е възможността за командироване на съдии от административните съдилища. През 2009 г. във Върховния административен съд са постъпили 17 190 броя дела. Наред с постъпленията се е увеличил броят на свършените дела, като за 2008 г. те са 16 263 дела, а разгледаните през 2009 г. дела са 21 681 броя. Данните в доклада сочат трайна тенденция за увеличаване на делата, разглеждани от Върховния административен съд. Основната причина за това е приемането през 2006 г. на Административнопроцесуален кодекс, разширяващ обхвата на съдебния контрол върху администрацията. Тенденцията за увеличаване на броя на административните дела е неизбежна, защото осигурява по-пълна защита на правата на гражданите и организациите от неправилни действия на администрацията. Основните показатели за дейността на съда, въз основа на които е изготвен докладът, са броят на свършените дела, брой на новообразуваните дела в началото на отчетния период и брой на висящите дела за същия период. От общо 16 263 свършени дела, 1144 са приключени в едномесечен срок (7 %), 10 725 – в срок до три месеца (66 %) и 4394 – в срок над 3 месеца (около 27 През тази отчетна година делата във ВАС са били разглеждани сравнително бързо и съдебните актове са били изготвяни преимуществено в законния едномесечен срок. През 2009 г. са отменени изцяло или частично като незаконосъобразни или обявени за нищожни нормативни актове по 6 дела, а са отхвърлени или оставени

Общото събрание на колегиите на ВАС се е произнесло с пет тълкувателни решения през 2009 година, а към 01.01.2010 г. има висящи три дела по искания за тълкувателни решения. В раздел ІІ е представена обобщена информация за дейността на регионалните административни съдилища през 2009 г. През 2009 г. в административните съдилища са постъпили общо 36 040 дела, а свършените са 35 710 такива. Най-големи са постъпленията в Административен съд – София-град, Административен съд – Бургас и Административен съд – Хасково. За по-пълното използване на капацитета на административните съдилища биха могли да допринесат поправки в АПК, които да свалят подсъдността на много дела от ВАС на административните съдилища. Много важно е да се промени и местната подсъдност, която да бъде по местожителство или седалище на жалбоподателя, като така ще се натоварят равномерно административните съдилища. През отчетния период десет от административните съдилища са работили в намален състав. Поради непровеждане на конкурс за младши съдии в административните съдилища, предвидените по щат бройки за младши съдии са незаети. От обжалваните общо 10 222 съдебни акта, резултат има по 9242 дела. Общо 6640 съдебни акта са потвърдени (72 %), 2146 (23%) са отменени изцяло и 456 (5 %) са отменени отчасти. През 2009 г. Административен съд – София-град е отправил две две запитвания до Съда на Европейския съюз. Осъществено е и международно сътрудничество под формата на семинари, реализиране на проект, командировки и споразумение. В заключението на доклада се съдържат редица предложения за законодателни промени. Целта им е да се разтовари Върховният административен съд като първоинстанционен съд, за да може да се утвърди като касационна инстанция и да засили своята конституционно своята конституционно определена дейност за издаване на тълкувателни решения и постановления. От друга страна, такива промени ще натоварят допълнително административните съдилища и те ще заработят с пълен капацитет, каквато бе и целта на реформата в административното правораздаване. Изказаха се становища, че няма равномерно натоварване в дейността на отделните съдилища и е необходима реформа, която едновременно да доведе до изравняване на натоварването в съдилищата и едновременно спазване на сроковете за изготвяне на съдебните актове.

съвет и министрите, както и на други актове, посочени в закона. Необходима е промяна в организацията по издаването на административните актове в отделните министерства, което от своя страна ще доведе до разтоварване на Като цяло народните представители се обединиха около становището, че следва да бъде дадена положителна оценка на доклада и работата на административните съдилища в страната през отчетния период. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси направи следните констатации и препоръки във връзка с Доклада за прилагането на закона и дейността на административните съдилища: 1. Докладът е изготвен в съответствие със Закона за съдебната власт, представени са статистически данни и са изготвени сравнителни анализи въз основа на тях. 2. Да се изработи единен стандарт за натовареност на съдиите в отделните съдилища и се извърши преценка къде е налице дефицит и къде излишък на кадри като база за вземане на кадрови решения. В края на дискусията Комисията по правни въпроси с 18 гласа „за” прие единодушно Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2009 г., № 011-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 28 май 2010 г.” Уважаеми колеги, ще ви представя и проекта за Решение: „Народното събрание на основание чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р И: 1. Приема обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2009 г., № 011-004, внесен от Висшия съдебен съвет на 28 май 2010 г.

Заповядайте, господин Янев.

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми членове на Висшия съдебен съвет! Докладът на Правната комисия беше много изчерпателен и в цялата пълнота представи основните положения в отчетния доклад за работата на Върховния административен съд и на административните съдилища през 2009 г. Аз няма да ви отегчавам с допълнителни данни или цифри като, разбира се, съм готов да отговарям на всички ваши въпроси. Искам да акцентирам само на две основни положения. Те бяха споменати в

и за това доколко пълноценно се използва капацитетът на образуваните през 2007 г. 28 административни съдилища. подчертая тук, че самият факт, че се увеличават делата във Върховния административен съд показва една тенденция, че в България административните спорове се увеличават, а не намаляват. Оттук нататък дали 28 административни съдилища са много или малко и дали са равномерно натоварени, защото имаше и такива поставени въпроси, това е вече въпрос по моему на Народното събрание да разпредели по подходящ начин подсъдността. Това е работа и на Висшия съдебен съвет. Защото, когато ние говорим за съдебна реформа, непрестанно наблягаме на начина на подбор на кадрите, на критериите и т.н. Основното в реформата на всяка една област, включително съдебната реформа, е така да се разпределят структурите и кадрите в тях, че да работят ефективно и наистина тези пари, които наливаме всяка година, да не отиват напразно като вода в пясък. Тук основната отговорност е на Висшия съдебен съвет и той е започнал вече своята работа в преоценка работата на всички звена на съдебната система, на тяхната натовареност и в преразпределение на кадрите, което е абсолютно необходимо и аз съм съгласен в това отношение. Нямам нищо против дори, ако се постигне окрупняване в административното деление на страната, каквито идеи има. Нямам нищо против, съвсем нормално е да има окрупняване и в разпределението на съдебната система. Например, ако се направят шест административни области, нека да има шест окръжни съдилища, шест административни и два апелативни. Нищо лошо няма в това. Това е въпрос на законодателност, това е въпрос вече на съвсем други механизми. Що се отнася до

Може би се вълнувам малко, но това е обяснимо, тъй като днес е моят последен отчет пред Народното събрание. Знаете, че мандатът ми изтича, за мен е било винаги чест и удоволствие да

Аз бих искала да се спра на три пункта в работата на административните съдилища, част от които са залегнали в доклада, но друга част би трябвало според мен да бъдат поставени също на вниманието на Народното събрание. Ще напомня на всички, които не са юристи, в залата, че административните съдилища са тази част от съдебната система, която стои най-близо до изпълнителната власт, контролира действията и актовете на цялата администрация в държавата и на практика е, смея да твърдя, най-ефективният коректив на тези действия, действия, защото тази група от съдилища правораздава по жалби на граждани срещу действията и актовете на административните органи. Друга много интересна характеристика на тази група съдилища – административните съдилища, е това, че те са нови съдилища. Създадени са от нищото,

и с много ясни правила конкурс. Тоест това идва да покаже, че в тази част на съдебната система работят едни много високо квалифицирани специалисти, които се занимават с административните спорове. На фона на тези две характеристики смятам, че е много ненормална ситуацията с подсъдността и с разпределението на делата между тези съдилища. Не е нормално всичките 28 броя съдилища в страната да са разгледали два пъти повече дела от тези, които е разгледал Очевидно е, че тук ние като законодателен орган сме длъжници на административното правораздаване и затова бих апелирала и към изпълнителната власт да осигури възможно най-бързо условията ние да се заемем със законопроекта, който ще облекчи работата на Върховния административен съд, разбира се, в рамките на конституционните възможности за това и ще разпредели тази работа между всичките административни съдилища в страната. На второ място, смятам, че изпълнителната власт е длъжник на административните съдилища по

деловодството, което е разположено също в едно помещение, са секретари, деловодители, архив, всички папки на дела на Административния съд

Нормално ли е това за един правораздавателен орган, който и да бил той? В тази посока апелирам също изпълнителната власт да намери най-после необходимите средства, защото от 2007 г. досега въпросът със сградния фонд на административните съдилища се урежда много малко, много бавно и в никакъв случай не помага на нормалното правораздаване на тези органи. На последно място, бих искала и си позволявам да поднеса своите поздравления към изключително доблестната, точна и навременна реакция на господин Пенчев към скандала, който се разрази с председателите на отделения на Смятам, че този укор, изразен чрез възможните действия на господин Пенчев към деянията, които бяха извършени от тях, би трябвало да бъде отличителен и възприет като един добър пример за останалата част от органите на съдебната система. Благодаря.

Много силно се съмнявам дали България имаше нужда от създаване изобщо на административните съдилища. Административните съдилища са едно безкрайно скъпо удоволствие,

Ще ви дам един пример, да речем, с Благоевградския окръжен административен съд, който се помещава в МОЛ-а. Ако специално не сте получили подробни указания къде се намира този административен съд, никога не бихте могли да го откриете. И след като преминете през сергиите с мобилни апарати, със сутиени и попитате няколко служителки по различните сергии, на вас ще ви кажат къде се намира този административен съд. Моето лично становище е, че в една нова Конституция - за пореден път повтарям и няма да се уморя да го повтарям, че ние имаме нужда от нова Конституция, имаме нужда от коренно различна структура, организация и управление на съдебната ни власт, от един нов мениджмънт на съдебната власт и аз силно се надявам, че в една нова Конституция това ще бъде добре осмислено – дали ние имаме нужда от създаване на система от самостоятелни административни съдилища и дали формулата със съдилища, в които има наказателно, гражданско и административно отделение, не е далече по-добра. Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Пенчев! Вземам отношение по представения ни доклад, защото в него заслужава да бъдат отбелязани няколко неща и аз ще се спра основно Първо, вече започна да става традиция в българския парламент да се разглеждат докладите на съдебната власт. И тук мога да споделя, защото е първият, който ще гледаме, че аз бях дълбоко резервирана, когато се правеше тази промяна в Конституцията, но виждам, че не е била безсмислена. В крайна сметка парламентът добива една по-голяма представа не само за това как функционира съдебната власт, а след малко, когато започнем да разглеждаме и следващия доклад, ще видим какво върши и изпълнителната власт. Така че нужно е през докладите да може да добиваме представа с оглед законодателството, което извършваме, а и да искаме от изпълнителната власт, защото това са правомощията ни – ние не можем освен да пожелаваме нещо на съдебната власт, но изпълнителната власт можем да контролираме и да настояваме за предприемане на определени действия.

добрите неща, които се случиха в съдебната власт. Така както е конструирана Конституцията ни, съдебната власт е най-лошо регламентирана. Това не е нещо, което в момента се открива от някого. Това е дебат, който върви вече в рамките на 10 години в българския парламент, но и не само в него. Но едно от добрите неща, които има в Конституцията, е регламентирането на това да има административни съдилища. Защото това е един от способите за контрол върху изпълнителната власт, която и да е тя, независимо дали управлява ГЕРБ, тройна коалиция, ОДС, Синя коалиция, ДПС и т.н. Няма значение! Административните съдилища дават възможност за контрол върху изпълнителната власт. Тук обаче следва въпросът за организацията на административните съдилища. Защото така, както беше направена тя, след приемането на законите, регламентиращи административния съд, се създаде нещо порочно. Аз искам да заявя позицията на Демократи за силна България за това какво трябва да се промени, защото така както е в момента наистина е не само нелепо, то е и нелогично и недопустимо, а и финансово – съжалявам, че вицепремиерът и министър на финансите си тръгна, е абсолютно скандално. В момента имаме колко на брой – 31 ли, да не греша - 28 административни съдилища плюс Върховен административен съд. Отворете, колеги, на страници 13 и 14, за да видим колко са натоварени. най-ниско натоварения – хайде, няма с него да се захващаме тук, за да не се засягат колегите – Разградският, имат средно 5 дела на месец. Добре, да вземем един средно голям съд, примерно в Перник, това ми попада пред очите, не съм го избирала предварително – средна натовареност на месец на съдия: 13 дела. административни дела! Юристите знаят какво означава това. Това означава, че нямат работа.

Предложението, което правим и според нас може да се осъществи, и е нещо, което много се радваме, че днес господин Пенчев практически застана зад него, е Висшият съдебен съвет през механизмите, които има и в закона, да направи преглед на цялата съдебна власт, на структурата й и на числения й състав. Нормалното нещо за административни съдилища, извън Върховен административен съд, е да има колкото са плановите райони. Това е нормалното. Ненормалното е това, което се направи. Слава Богу, когато се правеше, успяхме – казвам го в опозиция, бяхме с колежката Масева, се разправяхме с Правна комисия, че не допуснахме и разрастване на едни административни прокуратури, които щяха да са по 7, 8, 10 души, примерно, а работа няма. Но щат има, заплати има. А в същото време на други места виждаме запушване на системата от прекомерна натовареност. Аз съм чувала председателя на Правната комисия и то в пленарната зала да казва следното: за да стане балансът, уважаеми народни представители, променете подсъдността. Това е другият способ. Той се е обръщал към нас – свалете много от делата да не са на подсъдност във Върховния административен съд, а да слязат на ниското ниво. Това е по-сложният подход и той отваря проблеми, които са свързани с други теми. Например министърът на вътрешните работи ли ще подписва заповедите, или ще прехвърля правомощия по районите? Това е вече съвсем друг дебат. Затова нашето настояване е за административна реформа на Административния съд – нещо, което може да стане, стане, не само може, а трябва да стане, ако искаме да направим модерна работеща система. Това са неща, които Народното събрание може да предприеме през законодателство, а Висшият съдебен съвет да изпълни задължението си равномерно да натовари съответните съдилища в страната. И да няма толкова абсурдни неща, които се изнасят. Преди мен колегата Колева, с цялото уважение към Сливен

девет дела месечно може да е един-единствен ден в месеца съдебният процес, в който влиза съдията. И после, ако ги реши, да им напише решението. И това, да си кажем, не са най-тежките дела, които гледат съдиите. гледат съдиите. Всички юристи го знаят. Има и сложни. Не отричам, че има сложни. Там по-скоро се иска кураж да застанеш понякога срещу един акт, който е издаден от определено лице с политическа власт, което също трябва да бъде адмирирано, когато има този кураж. Но не са най-сложните, за да бъде тази натовареност. Това е предложението, което правим. Надявам се то да бъде чуто както в парламента, така и от представителите на съдебната власт. С цялото уважение към всички, които работят в тази система, започнах и ще завърша: България има нужда от Административен съд и не бива това нещо, което е завоювана демократична придобивка, да бъде унищожавано, но и да не бъде опорочавано, защото в момента започва да не изглежда добре. Приключвам с това пожелание.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин главен прокурор, господин председател на Върховния уважаеми колеги, уважаема госпожо Михайлова! Да, така е, има ясна диспропорция в натовареността на административните съдилища и на Върховния административен съд. Видимо от доклада, който е представен на вниманието ни, се вижда, че тенденцията е многократно увеличаване на делата, които се разглеждат от И може би тук е и тапата, която става при разглеждането на делата и влизането в сила на тези решения. Освен че трябва да се приемат административни мерки за подобряване организацията, смятам, че ние като Народно събрание трябва да предприемем и нужните законодателни мерки, защото наистина прекалено много са делата, които Върховният административен съд гледа като първа инстанция. Първите крачки са направени. Например със Закона за предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси ние направихме крачката Върховният административен съд да не е и първа, и касационна инстанция по делата, разглеждани по този закон. Този законопроект вече е в парламента и аз се надявам в най-скоро време той да е факт, защото това е един много очебиен пример как Върховният административен съд налага наказанията и като втора инстанция разглежда също тези дела.

И мисля, че тези дела са едни от много важните и изискващи бързина, защото основният приоритет на държавата в усвояването на еврофондовете в 99% от случаите минава през обществени поръчки.

Става хубав дебат и това ме радва. Също и това, че госпожа Михайлова подкрепи някои мои тези, които казах преди това. Вземам тази реплика, за да добавя нещо по въпроса за подсъдността, за която каза госпожа Михайлова. В края на краищата аз не виждам защо това е разписано така в процесуалния закон, в Административнопроцесуалния кодекс – един държавен служител, който, примерно, е уволнен в Каварна, понеже седалището на държавния орган е в София, трябва да води дела в София и ние да правим едно мегаадминистративно съдилище, каквото е Административният съд – София град. А същевременно, както се каза, в окръжните административни съдилища, образно казано, играят карти по цял ден. По въпроса за отговорността на магистратите. Защо отговорност трябва да поемат само софийските магистрати? Пак проблем на подсъдността. Защо актовете на министрите и на правителството трябва да се обжалват пак пред мегаадминистративното съдилище? Ако един гражданин в Ловеч не харесва някой акт на правителството, нека го обжалва в Административния съд в Ловеч. Защо трябва първа инстанция да е Върховният административен съд?

Благодаря, господин председател. Не бяха съвсем реплики и аз ще направя нещо като дуплика. Практически изказванията и на двамата колеги подкрепяха тезата, която застъпих. Може да бъде направена административна и структурна реформа в административния съд, стига да има желание и воля. Това зависи от парламента, зависи и от Висшия съдебен съвет. Топката е в техните ръце и в нашите. Това може да се случи, ако искаме да се случи. Първо, това означава да направим много по-ефективен административния процес. Второ, това ще бъде финансово обосновано. На трето място със създаване на 6 административни съдилища. Аз ще кажа защо казвам шест и защо това е нашето предложение. Защото от друга страна не бива да качваме всичко само на най-високото ниво в София като правораздаване. Защото хората имат и правото и на достъп до правораздаването. То трябва да е сравнително близо. Но все пак тук говорим за административно правосъдие. Това е напълно възможно да бъде в рамките на шестте планови района. Напълно възможно. Без това върви окрупняване на част от администрацията по този път. Тук ще кажа още нещо, което ние от Синята коалиция Ние сме предложили не само административните съдилища да се окрупнят на шест плюс Върховен административен съд. Ще предложим и за апелативните и окръжните. Но това е дебат за по-нататък.

първо, в едно много по-икономична администрация, много по-евтина финансово администрация, и на трето място, не без значение – много по-съответстваща на европейската регионализация. Говорим за Европа на регионите. българските региони, ако регионите ни са областите, не отговарят на европейските региони? Те са много малки. Няма нужда да се обиждаме, но са малки. Те са неконкурентни, те не могат да си партнират. Ако искаме нормално партниране и изграждане на европейска структура, то през шестте района, плюс София, разбира се, нещата могат да станат, а това е и Административният съд.

Уважаеми колеги! По тези доклади за работата на Върховния административен съд и за работата на неговия председател господин Константин Пенчев винаги най-критични сме били ние от „Атака”. И ще продължим да бъдем такива. Тези доклади на Константин Пенчев винаги са били на принципа „доклад да мине, година да премине”. Те са били огледални. Тази година има само едно нещо – докладът е понабъбнал малко. Има включени няколко таблици – кое административно отделение какви дела е гледало. Това не променя по същество доклада и неговата безкритичност – бих казал, неговото пълно безсмислие. Тук се задаваха много въпроси. Защо стана хубав дебат, както се каза? Дебатът става винаги тук, в залата, когато се провокират проблемите. Даваха се много рецепти какво да се прави, направиха се и препоръки. Но всичко това, което става в залата, го правят народните представители, а то трябваше да бъде направено в самия доклад.

да, и сега сте съгласен с това, което казвам. Ама това беше Ваша работа! Вие трябваше да го кажете в този доклад, Вие трябваше да го предложите! С

е съдебната система. Ако нещата бяха толкова безпроблемни, така както в този доклад се навяват асоциации, мисли, идеи и внушения, ние нямаше да бъдем критикувани и нямаше цялото българско общество да се тресе от този голям проблем изобщо със съдилищата и съдебната система. съд нещата не бяха до успехи, не бяха до това през изминалата година колко дела са били гледани, от кой състав и колко решения на Министерския съвет или други актове са отменени. Тези неща могат да бъдат погледнати – това е въпрос на справка.

най-грозните и диви скандали, които се случиха в България, с висши магистрати, със съдии от Върховния административен съд. Това беше злободневието, това беше резилът.

остана, освен да излезе и да каже няколко думи против колегите си, против хората от Върховния административен съд по начин, който ми се струва, че беше „след дъжд – качулка”. След като всичко се тресеше, какво друго му оставаше? Не това беше достойната позиция! Не е неговата работа

членове, бих казал, които по право участват във Висшия съдебен съвет, като председател на Върховния административен съд неговата роля е кадрова, неговата роля е сигнална, неговата роля е превантивна за това, което се е случвало! Нещо, което не е свършил. Както предишни години във Върховния административен съд се постановяваха диви решения, бих казал, противоправни решения за целия български народ

Преди това – други решения, свързани с приватизационни сделки, с позорната сделка за БТК, по която по която господин Пенчев имаше отношение и за която аз винаги съм казвал, и от тази трибуна, че до голяма степен той беше назначен за председател на Върховния приватизацията на БТК! Всички знаем резултата – резултатът е поне 1 млрд. евро загуба за българското общество! Затова няма пари, както каза преди няколко дни тук Волен Сидеров. Това е една от причините! Този 1 млрд.

защото за тези толкова проблеми в административните съдилища считам не, разбира се, само него за отговорен - и той, защото той той ръководеше тази система в нейния зачатък, в началото - от създаването й, развитието през първите години, които, както знаем, както за човека и детето, са най-важни за всяка една система. Оттам идват безбройните проблеми, за които тук и госпожа Михайлова, и другите колеги питаха: защо, не беше ли по-добре? Да, така е.

А тук с колегите юристи ние се познаваме добре. Всичките сме завършили плюс-минус един, два, пет, десет випуска и се знаем един други, знаем кой кой е, кой какво може, кой за какво става като юрист, като администратор. И нямаше нищо страшно господин Пенчев да беше направил това предишните години. Вчера го направи шефката на националната статистика след една дълга среща с депутати от Парламентарната група на „Атака”, на която ние й разкрихме какво е сторено и поискахме от нея кой ще понесе отговорността за тази много тежка историческа грешка, която е направена с картите за преброяване, с електронната карта. Госпожата постъпи много достойно след тази среща, след този тежък, продължителен разговор. Явно осъзна какво е направила, пое отговорността и подаде оставка. В това няма нищо страшно, нищо недостойно. Дори това винаги мен ме е възхищавало – когато един човек осъзнава онова, което прави или осъзнава, че не става за работата, на която е назначен и която трябва да изпълнява, и го направи. направи. Ние ще гласуваме против този доклад. Разбира се, това няма някакво особено значение, тъй като приемането на докладите е информативно за Народното събрание, но това, както и други години, е било знак от страна на „Атака” за оценката на една система, в случая за който далеч не е на необходимото ниво. Аз не съм този, който констатира този факт. Той се констатира много пъти от цялото българско общество, на всички нива, от нашите партньори партньори в Европейския съюз, така че аз ви призовавам също да се гласува против приемането на този доклад, което да бъде знак. знак. Това ще бъде знак, това ще бъде сигнална лампа, че има проблеми и то много тежки проблеми, които трябва тепърва да бъдат отстранявани. Благодаря Няма. Заповядайте, господин Бисеров. Дебатът по прилагането на закона и дейността на административните съдилища по-скоро прерасна в дебат за перспективите за тяхното развитие, което е добре. Аз вземам думата първо, за да се противопоставя от името на нашата парламентарна група на прокарваната идея от Синята коалиция за рязко намаляване броя на административните съдилища. Това е една тема, която беше актуална, когато създавахме административните съдилища и тогава, според нас, правилно се възприе онази конструкция, която днес виждаме. Разбира се, никой от нас не очакваше, че ще има съдии с по пет дела месечно, че натовареността ще бъде толкова дебалансирана, но тогава когато решавахме този въпрос, изхождахме от принципа за достъпност до правосъдие. Идеята да има шест административни съдилища в България не е добра идея, защото тогава аз питам как един гражданин от Ивайловград ще си защити правата в Пловдивския съд? Представяте ли си колко неудобства ще създадем на този човек с права? Имането на право не е достатъчно. Имането на възможност да защитиш правото си е задължително условие, за да кажем, че има нормален достъп до правосъдие. Да не говорим за това, че той не може да си наеме адвокат. ще се наеме? Откъде ще вземе адвокат? Ако го вземе от неговия район, ще трябва да му плати разноски по пътуването. Как да си наеме адвокат от Пловдив, примерно? Той трябва да отиде там специално за това. Да не говорим, че тук ГЕРБ имат някакви идеи да реконструират, да променят транспортните схеми в България. Ами, ако човекът е от едно ивайловградско село, той сигурно трябва да тръгне два дни по-рано за Пловдив, примерно. Давам тези примери, за да е ясно, че смелите идеи за административни реформи трябва да бъдат малко по-балансирани. Според нас правилният подход е да се балансира и да се регламентира така броят на съдиите по отделните съдилища, щото те да имат еднакво работа, най-общо казано.

Да не забравяме това! Защото, ако намалим работата на Върховния съд, ще намалим и съдиите. Ще увеличим съдиите по места, ако трябва. И едно от добрите неща в доклада е, че има предложение на административните съдилища по законодателни промени относно тази т. 6, макар че докладът е малко кратичък. казано като за последно, господин председател на съда, няма лошо, но е много добре, че ги има тези предложения. Това е база за перспективите за развитието на съдилищата. В доклада няма нищо казано за работата на председателя. Можеше да има нещо казано, защото, господин председател на съда, има едно актуално дело във вашия съд, в който един интересен въпрос се повдига – въпросът е за това в една дейност да има нужда да доказваме компетентност. И да я доказваме с документи. (Оживление.) Вижте за какво става въпрос. Да не стане нужда да преосмисляме, включително и законодателството. Примерно, магистратите, питам аз, които ръководят административни структури и в прокуратурата, и в съда, те имат ли компетентност да са административни ръководители? Имат ли документ за такава компетентност? Разбирате ли за какво става въпрос?

Отново имаме опити за плъзгане по повърхността от хора, които може би не не познават достатъчно добре съдебната система в България, пък и процесуалните закони. Въпросът не е толкова в това колко дела ще има един конкретен съдия, нито пък е в бройката на съдилищата, въпреки че това са много важни неща. За мен проблематично е какво всъщност правят административните съдилища и какъв тип контрол упражняват. Защото тогава, когато един контрол се прави само заради законосъобразност – дали, примерно, един административен акт има подпис и печати, дали е издаден от компетентен орган в кръга на правомощията му и дотук свършваме, а същевременно, господин Пенчев, виждаме как делото буквално крещи от корупция и закононарушения, а Административният съд всъщност не може да направи нищо. В бъдеща конституционна реформа, при една нова Конституция, аз се надявам на административните съдилища или пък на административните отделения да се даде възможност да осъществяват контрол и за целесъобразност на административния акт. Тук вече опираме и до реформа и на множество материални закони. Само споменавам прословутия Закон за обществените поръчки, Законът за концесиите където 90% всичко опира до корупция. И Административният съд, уважаеми господин Пенчев, е превърнат, за съжаление, в средство за узаконяване на корупцията, за създаване на някакви квазиправна форма на корупцията – нещо, приемливо за обществото, което е абсурдно. Мисля, че това е унизително и за много от съдиите – да узаконяват корупция. Благодаря ви.

За изказване желание е изявил народният представител господин Яне Янев. Заповядайте, господин Янев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми магистрати, колеги! За пореден път пред най-висшата институция в държавата се представя доклад за дейността на административните съдилища. Откакто е направена конституционната промяна за тези доклади, до момента последствията от дебата в пленарната зала след докладите са никакви. Резултатите – също. Така че тази конституционна промяна, която беше направена, е поредно доказателство, че този кърпеж в Конституцията по никакъв повод не помага за развитие на гражданското общество. като няколко часа текат дебати по тези доклади, в крайна сметка няма никакви законодателни действия. Аз си направих труда да проследя всички доклади, четени от прокуратурата и от председателя на Върховния административен съд и колко промени са направени в действащото законодателство по предложение на Върховния административен съд. Числото е унизително ниско. Някои текстове впоследствие дори са изкривени в значима степен. Затова този доклад, който прочетохте, господин Пенчев, за мен е изключително непълен и не засяга много болезнени теми, които касаят обществото.

и от тяхното текучество, че за периода 2004 2010 г. броят на съдиите е нараснал повече от два пъти, а чиновниците, които ги обслужват, колко са? Твърди се, че са били около 200. Истина ли е или не е истина? Бихме искали да знаем, защото това е много сериозно перо на разход.

Защото по отношение на избори, господин Пенчев, законодателството е структурирано така, че Върховният административен съд в определени случаи играе ролята на трети тур на изборите. Давам конкретен пример, който касае Вашия последен доклад. Ние обжалваме частичните избори от името на „Ред, законност и справедливост” в София.

при тази Конституция, при тези правила ние да мислим за съдебна реформа. Съдебна реформа е невъзможна! Който иска да прави съдебна реформа, той прави поредния кърпеж, от който няма никакъв резултат. Затова ние апелираме и много пъти сме казвали, че трябва ново конституционно устройство на съдебната система. Наново трябва да се напишат текстовете за структурата на съдебната система. В противен случай ние в пленарната зала ще обсъждаме доклади, след които ще има един или два дни минимален шум в медиите и няма да има никакви резултати. Приготвил съм около 20 конкретни въпроса по отношение на Вашия доклад, но не вярвам, че сега е мястото и тук трябва да навлизаме в такива подробности, защото те касаят административен съд, а така също и от административните съдилища по страната. Става въпрос за конфликт на интереси, става въпрос за търговия с влияние, става въпрос за хора, които трябваше да си попълнят декларациите за конфликт на интереси. Докато бях председател на комисията, успях да направя справка, от която са видни, меко казано, нелицеприятни факти. Господин Пенчев, кадровата политика в съда преди всичко е Ваш приоритет. Разбираме, че законът е така структуриран, че Вие в известна степен сте с вързани ръце, но има много правомощия, които Вие не сте употребили. Освен това прави впечатление в самия доклад, че има фактология, която липсва не само по отношение на натовареността в съответните административни съдилища, но и по отношение на жалбите на гражданите спрямо дейността на магистратите. доклада не видях да има описание на тези жалби. В парламентарната Комисия за борба с корупцията имаше повече от 50 сигнала, които касаят конкретни магистрати от административните съдилища в страната. Тези сигнали по един или друг повод са препратени или в прокуратурата, или при вас, или при различните компетентни институции. В доклада има пропуски. Не видях и едно изречение на тази тема. Последното, с което искам да завърша, е, че Вие като един от най-важните магистрати в републиката сте принуден да работите по правила, по които ефективността граничи с нула, за съжаление! Благодаря.

господин Пенчев! Колега Янев, правя следната реплика. Оставам с убеждението, че позицията на „Ред, законност и справедливост” и по-точно на нейния председател е, като че ли всички държави, където има парламентарна форма на управление, са им виновни конституциите и самата форма на управление за всички недъзи в една или друга система на държавата. Категорично отхвърлям такава теза.

тип управление и изграждане на тези три самостоятелни институции. Съвсем естествено е в този процес да се усъвършенства работата на тези институции и самите закони.

Аз зная къде е вашата болка. Зная защо БСП иска да крепи това порочно посттоталитарно статукво вече 20 години. Зная защо искате на всяка цена и с всички средства да спрете дебата за нов тип конституционно устройство на държавата, но времето показва, че този конституционен модел е напълно изчерпан. В момента, в който видите архитектите на сега действащата Конституция – от Луканов до вашия стратег Лилов, може само и единствено, ако имате, разбира се, останала съвест, тя във всички случаи трябва да бъде гузна. Защото в началото на прехода вие заложихте такива капани в тази Конституция, които в момента всички български граждани усещат, и няма нито една власт – не само съдебната власт, и местната власт е сбъркана, и законодателната власт е сбъркана, и изпълнителната власт. И вие неслучайно направихте такава Конституция, която да задържи старата номенклатура заедно с всички олигархични кръгове на власт вече 20 години.

Има желаещи, поради което ще дам почивката. Преди това едно съобщение: На 8, 9 и 10 септември 2010 г. е свещеният за мюсюлманите празник Рамазан Байрям. Всяка година, както повелява традицията, народните представители от Парламентарната група на ДПС ДПС черпят с баклава колегите си от другите парламентарни групи и всички служители в Народното събрание. В тази връзка каня всички народни представители и гости от пленарната зала